Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda 15. Prijedlog zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, s Konačnim prijedlogom zakona, Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo primjenu hitnog postupka kod donošenja ovog zakona. Prijedlog akta primili ste poštom. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnesti do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Želi predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Izvolite.

Zakonom o ovlastima Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora data je ovlast Vladi da u zakonodavnoj delegaciji svojim uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora na rok od godinu dana od kada je Vladi data ta suglasnost. Vlada ocjenjuje potrebnim i predlaže Hrvatskom saboru da joj i nadalje podijeli zakonsku ovlast za donošenje uredbi na temelju zakonskih ovlasti ograničeno kao i do sada u razdoblju kada Hrvatski sabor ne zasjeda, te za razdoblje kada je Hrvatski sabor raspušten ili mu je istekao mandat. Hvala lijepo.

Gospodin Bošnjaković, izvolite. Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora, s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske 25. kolovoza 2006. godine. Odbor je prijedlog zakona raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskog sabora kao matično radno tijelo. Odbor je u raspravi većinom glasova podržao prijedlog predlagatelja da se zakon donese po hitnom postupku. Nakon rasprave odbor je većinom glasova, 5 glasova za i 2 suzdržana glasa predložio Hrvatskom saboru da donese Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. Hvala.